Poštovani članovi Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti malo o koroni, a juče sam govorio o dr Konu, koga izuzetno dobro cenim i rekao sam da neću više da ga slušam, jer sam to video od Aleksandra Vučića, predsednika Srbije.Dr Kon je rekao maja meseca da juna, jula i avgusta nestaće korona u Srbiji zato što će biti velika temperatura. Aleksandar Vučić nije ga slušao, pa krenuo da pravi kliniku, adaptacija drugih kliničkih centara, nabavka onog što se zove medicinska oprema itd.Čak ga nije slušao ni Ivica Dačić, koji je otišao u Kinu, kada je Kina bila jedina država sa najvećim brojem zaraženih na svetu i za taj vremenski period obišla još nekoliko afričkih država, gde su dve afričke države povukle priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije.Ja molim Vladu i predsednicu Vlade da smanjimo doziranje, medicinskim rečnikom rečeno, trovanja ljudi od strane nekih stručnjaka. Preko televizije da mi drže konferencije po dva sata. Ajde da oni doktori koji leče narod, koji se nalaze u opremi koja se zove sauna i medicinske sestre da pričaju o koroni i šta je to što je preventiva i zašto je neko otišao na respirator - zato što je imao sedam dana temperaturu, a nije se javio.Statistika po ovom pitanju u medicini ne postoji i ne postoji medicinska praksa, jer mi nismo imali koronu 2019. i ranijih godina, tako da niko ne može na osnovu medicinske prakse… Može on da bude ne znam koji stručnjak.Zašto je to radio Aleksandar Vučić? Pa, zato, dame i gospodo, što sve bolnice u Beogradu su postale kovid ambulante i treba nam neki novi smeštaj, da se leče oni drugi koji imaju upute za te

u Srbiji ima preko dve-tri hiljade, da se ne desi da nam više umru oni drugi zato što nisu mogli da idu na operaciju, od ovih koji se leče od korona virusa.Takođe, dame i gospodo, škole, roditelji treba da daju saglasnost da li će deca da im idu u škole, a ne da mi da saglasnost neko ko se zove struka. Juče ta struka rekla pola tima struke su predložili nešto, a druga polovina politička nije prihvatila. Pazi, Boga ti. Nije prihvatila. Ko je svu tu opremu nabavljao, iz kojih para, ko raspolaže sa tim parama?Druga parama?Druga strana, ta politička, ne verujem tu odnos 50:50 u broju članova, mora da se bori za svakog čoveka,

Hvala.Predsednice imate neki odgovor ili je ovo retorsko pitanje koje ne zahteva odgovor? Mislim, teško mi je da dam odgovor. U principu se slažem sa vama. Mislim da je ljudima dosta više korone, dosta slušanja o koroni, ali nažalost, s druge strane, mislim da je izuzetno važno da stalno ponavljamo da ljudi moraju da budu odgovorni, da moraju da poštuju mere, da moraju biti disciplinovani. Na kraju krajeva, ne samo ni zbog nas samih, nego zbog tih naših neverovatnih zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara, njihovih timova, nemedicinskog osoblja, koje čitave ove godine naporno radi, da vidimo da njima olakšamo.Ti brojevi su zaista užasni. Oni nisu nažalost, neočekivani, kada pogledate šta se dešava širom Evrope, širom regiona. Ja i dalje stojim pri tome da se mi odlično borimo.Apelujem i sada na ljude, da, nekako znam da je svima dosta svega, znam da ljudi nemaju više strpljenja, znam da ovo sve postaje užasno teško psihički da se iznese. Verujte, isto i meni koja čitave godine ležem i budim se sa tim brojevima, to je poslednje na šta pomislim kada krenem da spavam, prvo na šta pomislim kada se probudim ujutru ili tokom noći.Moramo da izdržimo. Nadam se da je vakcina blizu i nadam se da ćemo onda polako da se vraćamo u normalan život.Vi ste u pravu, ova utakmica večeras je izuzetno važna i ja želim takođe sve najbolje našoj Crvenoj Zvezdi. Hvala.

Ja sam čuo ovaj prvi deo pitanja, možda ću imati priliku da odgovorim i na taj drugi, nisam znao da ćete imati neko pitanje za mene, ali pošto ste pomenuli vojno naoružanje, pre svega hteo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim onim lekarima i medicinskom osoblju, naravno u celoj zemlji, ali posebno onima koji rade u vojnom sistemu, kao ministar odbrane, i kako onima koji rade u Kovid sistemu, tako i onim ljudima koji rade u redovnom sistemu zdravstva.Nekad mi se čini da možda zaboravimo da ogroman broj medicinskog osoblja radi u sistemu i leči ljude od svih onih drugih bolesti, zbog svih onih drugih potreba zbog kojih ljudi idu u bolnice i kao što znate, recimo VMA danas je bolnica koja radi 24 časa za svakog građanina ove zemlje, za svakog. Dakle, ne samo za vojno osoblje, već i za svakog čoveka u našoj zemlji. Apsolutno posvećeno radi.Imao sam prilike nekoliko puta da odem da ih obiđem, da im dam ohrabrenje, da vidimo šta je to što možemo da uradimo mi za njih. Mislim da je ovo ključno pitanje koje se povezuje sa vašim pitanjem.Naravno da je to psihički teško, ali ovo je trenutak da mi pitamo te ljude šta mi možemo da uradimo da njima olakšamo, šta možemo da uradimo da kroz jedan dobar pristup kakav mislim da Republika Srbija ima mi pokažemo tim ljudima da ih poštujemo, ne da to izgovorimo i da to bude floskula i rečenica, već da zaista poštujemo to što padaju od umora.Imao sam prilike da vidim i bore se ti ljudi. Evo, u sistemu vojnog zdravstva zaista disciplinovan, čeličnom disciplinom, ne idu, ne kukaju. Ne možete mnogo da ih vidite ni da negde nešto pričaju ni da kažu. Oni obično kažu onako vojnički, odsečno ono što ih pitate i nastave da rade. Primaju ljude, bore se sa tim, rizikuju svoje zdravlje.Znate, vi nekad imate nekog ko asimptomatski može da prenese Kovid koji je došao zbog drugih bolesti. Imamo pacijente koji nam, ljudi su bili strpljivi, čekali da ovo prođe i teško je naravno prognozirati kada će to biti, odlagali neke druge preglede čekajući za to i onda kada ti pregledi više ne mogu da se odlažu, dolaze kod lekara, imamo i pritisak u celom sistemu zdravstva. Siguran sam da je tako u celom sistemu, ono što ja mogu da sagledam, mogu da sagledam u vojnom delu koji to radi.I pored vojnih bolnica koje su pretvorene u Kovid gde ljudi stvarno ogromnom disciplinom rade i pomažu da kroz, onih delova koji se vežu za lečenje, vojni sistem može da se pohvali, da kažem, ono što je nekada komparativna prednost vojnog sistema, to su organizacije discipline. Kroz organizaciju discipline, kroz jednu čvrstu hijerarhiju vojničkog života, pomažu da u taj sistem kada ljudi dođu brzo i efikasno dobiju pomoć i da im se izađe u susret, da se organizuje njihov život u jednim novim okolnostima kakve vladaju u Kovid bolnicama, jer zaista dolaze teški pacijenti, pa i u onim privremenim Kovid bolnicama gde su nešto lakši pacijenti, a koje smo napravili od sportskih hala, od dvorana gde nije namenjeno da neko provodi toliko vreme.Zaista velika zahvalnost svim tim ljudima.Što se tiče ovog drugog dela, želim da vam kažem da apsolutno i predsednik kao i vrhovni komandant vojske i svi mi koji radimo u sistemu odbrane veoma dobro razumemo da je ovo samo jedna faza.Ja podržavam, gospodine Markoviću, ono što je rekao. Dakle, naravno tu očekujem kao i uvek podršku Narodne skupštine zato što naša vojska kao najjači i najsnažniji garant bezbednosti naše zemlje i kao neko ko garantuje stabilnost, rekao bih u čitavom regionu, kada je Srbija snažna i stabilna, onda su i svi drugi stabilni u regionu.Mi moramo da nastavimo opremanje naše vojske. Moramo da razmišljamo o standardu, ja sam o tome razgovarao sa predsednikom, ja verujem da će on sagledati sve ono o čemu smo pričali i da će zajedno sa Vladom, sa premijerkom pronaći rešenje da u narednom periodu vojska bude i u tom smislu bolja, da ima više podrške zato što vojnici moraju imati bolja primanja.Isto tako, da nastavimo sistem opremanja koji smo imali u prethodnom periodu još intenzivnije, još jače zato što takva čvrsta vojska i čvrsto vojno zdravstvo kakvo se i pokazalo sada kada vidite, iako i ono naravno ima velike potrebe za investicijama i za opremanjem, pokazuju da je ovaj dobar, zdrav deo sistema naše zemlje i te kako ume da ume da bude na liniji sa narodom, da bude uz svoj narod i da podrži u onim teškim vremenima kada malo kome imate da se obratite i kada malo ko može da vam izađe u susret sa nekim vrlo složenim zahtevima.Tako ja vas molim da podržite svoju vojsku, svoju armiju kada dođe za to trenutak, naravno i kada budemo razgovarali o nekim budućim vremenima. I te kako će vojni sistem umeti to da vrati.

pošto ste tu da vam ne pišem, da li će biti smanjena doza pojavljivanja lekara u medijima i da sada paralelno kupuju se lekovi za temperaturu sa onim drugim lekovima koji se zovu sredstva za smirenje? To je jedno.Drugo, vi treba da kažete, dame i gospodo, tom stručnom delu Kriznog štaba, da smo mi država na osnovu broja stanovnika koja ima najmanje zaraženih, najmanje umrlih i mi imamo isti problem kao što ima Italija, Amerika, Austrija itd, kod njih je virus na osnovu broja stanovnika mnogo veći nego kod nas, a paralelno Srbija ekonomski raste.Zamislite u ovom vremenskom periodu Srbija se nalazi na Londonskoj berzi. Ti, Siniša Mali,

jakih država. Narod ne zna šta znači i ne zna ovde 90% poslanika šta znači naći se na Londonskoj berzi. To treba da se objasni gledaocima koji gledaju, da kažu – ljudi, imamo budućnost u ekonomskom smislu.Zašto se brakovi rastaju? Zato što smatraju da ne postoji budućnost u Srbiji, nema posla, male plate, itd. A kada mi kažemo da postoje kriterijumi, neko ko ocenjuje taj naš rad i da je Srbija u samom vrhu, onda će ti ljudi malo da sačekaju. Ništa se ne dešava preko

istog trenutka mora da bude uhapšen. Zamislite za vreme Tita da je smelo tako nešto da se radi! Ali, za vreme Tita niste trebali da zaključate vrata, crveni pasoš je imao otvorena vrata gde god da se nađete, bila je sigurnost za svakog čoveka. Nemojte više da gledate šta će da nam kažu oni sa strane.Kako su policajci u Francuskoj pretukli one koji su nosili žute prsluke? Kako? Šta, oni će da me kritikuju?

odgovora.Poštovani gospodine Markoviću, naravno da se slažemo da zakon mora da bude poštovan. Ja sam jedan od onih koji se uvek zalagao za najoštrije mere prema svima koji krše zakon i zalažem se i

policiji su čak oduzete tada bilo kakve istražne mogućnosti. Policija nije više organ istrage, policija je suštinski pomoćni organ tužilaštva. Dakle, policija postupa po nalozima tužilaštva za prikupljanje obaveštenja i te dokaze koje prikupi u svom radu može dati tužiocima, a tužilac ne mora uopšte da traži to od policije, može samostalno da prikupi dokaze i samostalno prikupljene dokaze da preda sudu, da podiže optužne predloge, optužnice i da traži dalje krivično gonjenje svih učinilaca dela.Ovde imamo jednu brutalnu stvar brutalnu stvar i nije prvi put, nažalost, od istog čoveka. I nije samo on. Mi imamo, nažalost, jednu pojavu na koju sam mnogo puta upozoravao, a to je da se i porodici Aleksandra Vučića, čak i njegovom čak i njegovom maloletnom detetu Vukanu, preti na jedan vrlo brutalan način. I šta je tu sad opasnost? Opasnost su ne samo pretnje, nego što ti ljudi koji to rade pokušavaju da učine da to bude normalna stvar. To je najopasnija stvar, taj tihi pokušaj kriminalizacije čak i malenog deteta i svih drugih članova porodice Vučić.Onda Vučić.Onda pošaljete poruku – kada to mogu da urade našem predsedniku, kada to mogu da urade članovima njegove porodice, kome to sve dalje mogu da urade?Zato tražimo, i tu vas potpuno podržavam, nemam šta da dodam na reči koje ste vi izgovorili, nemam ništa da dodam na to, potpuno podržavam to što ste vi izgovorili, stroga, oštra, hitra reakcija nadležnog tužilaštva koje je nadležno da ove slučajeve procesuira. Ovo nije pritisak na tužioca. Tužilac to treba sam da prouči i da vidi da li u tome ima, ja sam uveren iako nisam tužilac, neću ja da kvalifikujem, ali ovde se sigurno stiču obeležja krivičnog dela, jer kad nekom pretite fizički, tu nema sumnji da li se radi o delu ili ne, ali tužilac to treba da sagleda, ne mi koji smo političari. Mi možemo da damo svoje preporuke, ali je posao tužioca da to sagleda i da traži postupanje i da privede poznaniju zakona, kako bi pravnici rekli, onog ko ovakvo delo učini. Onda ćemo biti država koja potpuno poštuje svoje zakone. Verujem da ovo gledaju ti tužioci i vreme je da uzmu te stvari u svoje ruke.

pretnja porodici Aleksandra Vučića.Pošto je tu ministarka pravde, nisam je nikad video ni čuo, a mislim da je to njen opis posla, kad ćemo da presečemo tu praksu i da kažemo – tužilaštvo neće. Ko u tužilaštvu neće? Ako postoje svedoci i materijalni dokaz za neko delo, kako može da neće? Ima nešto što se zove izuzeće sudija kad neko vrši neki proces, jel tako ministarka? Ima nešto ako neko ne obavlja posao i čita samo izveštaje, pa, nije on ćata, nije ministar pravde ćata i nismo vas izabrali da budete ćata. Ako ne štitite predsednika države, šta ćete onda sa običnim čovekom, običnom porodicom koja živi na selu i čuo neko da taj ima 20 bikova, prodao je, on će sutra da ide da ga opljačka i da mu uzme taj novac.Hajde da čuju građani ministarku pravde da jednom presečemo i da li je ovo poslednji put i šta ste vi uradili i šta ćete raditi u narednom vremenskom periodu?

tri puta da kažete šta imate. Treći put kada kažete to je pravo da se izjasnite o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta, a predstavnici Vlade na to nemaju pravo da reaguju.Idemo dalje.Arpad

par dana kada smo imali raspravu o rebalansu budžeta za 2019. godinu onda je na moje izlaganje gospodin, ministar, Siniša Mali je dao odgovor kroz koji je naveo da se intenzivno radi na rešavanju ovog problema.

PIO.Smatramo da je izuzetno dobro ono što je već urađeno vezano za ovo pitanje prethodnih godina, izuzetno je dobro što je bilo reprograma. Izuzetno je dobro što je u porodici dovoljno samo jedan član da plati PIO. Izuzetno je dobro što je formirana Radna grupa u okviru više ministarstava za rešavanje ovog pitanja, a ipak pravo pitanje je samo da li ćemo u 2021. godini konačno rešiti ovaj problem

Prošle godine, poštovana gospođo Brnabić, vi ste obećali da ćemo u toku godine imati konačno rešenje i rekli ste da ste imali konsultacije sa Svetskom bankom i MMF. Međutim, zbog pandemije, zbog situacije sa Kovidom 19 naravno sve se odlaže, ali verujem da ćemo ipak imati šansu da u 2021. godini stavimo tačku na ovo pitanje. Poljoprivrednici koji gazduju na manjim posedima imaju vrlo skromne prihode i nemaju od čega da plate ni PIO, ni zdravstveno osiguranje koje na godišnjem nivou iznosi oko 100 hiljada dinara. Dug tih poljoprivrednika prema državi je više od dve milijarde evra, što nije mali iznos.Svakom je jasno da doprinose poljoprivrednici treba da plate u srazmeri sa prihodima i veličinom zemljišta i da svi ne mogu da plate iste iznose za PIO. I oni koji gazduju na pola hektara i oni koji gazduju na 100 hektara, isti iznos ne mogu da plate. Ono što nas interesuje - kada možemo da očekujemo da će se rešiti ovaj problem? Hvala.

ponovo pokrenuli ovu temu. Ja sam imao tu priliku i zadovoljstvo sa vama da razmenim mišljenje oko toga kada smo govorili o rebalansu budžeta. Meni je veoma važno da vidite koliko smo posvećeni rešavanju svih nasleđenih problema iz prošlosti. I rekao sam i tada da možda i najveći problem koji je ostao da se reši su upravo penzije poljoprivrednih proizvođača, odnosno doprinosi koji se plaćaju PIO Fondu.Da bi građani Srbije znali ono što ste vi rekli, dakle da ogroman je dug. Dug se meri u milijardama evra, dakle to je negde oko dve milijarde evra duga. Probani su i razni reprogrami itd., ali sve su to bili pokušaji koji nisu davali sistemsko rešenje. Jedno na čemu mi sada radimo u radnoj grupi, kao što sam rekao sa ministrom Nedimovićem, dakle radimo na sistemskom rešenju. Želimo da nađemo meru da svi poljoprivredni proizvođači mogu da plaćaju poreze i doprinose upravo srazmerno prihodima koje ostvaruju.Dakle,

pre nego što takvo jedno rešenje podelimo i sa vama i sa stručnom javnosti, dakle onima koji su stručni u tome, kako ne bi napravili grešku, malo pažljivije analize pre nego što izađemo sa konkretnim rešenjem po meni je potreban. Ne želim da napravim grešku i ne želim da izađem sa rešenjem koje ćemo morati godinu ili dve dana nakon toga da menjamo.Dakle, želim da napravimo sistemsko rešenje isto kao što je to to želja ministra Nedimovića. Kada smo razgovarali sa predsednicom Vlade, dakle ako već nalazite rešenje, rešite i stare dugove, rešite i način na koji će poljoprivredni proizvođači da svoje obaveze vrše u budućnosti, ali tako da bude fer i da bude održivo.Tako da sa te strane što bi se reklo, kucate na otvorena vrata. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa nekim predlogom. Ne bih želeo da prejudiciram kada, da ne bi neke rokove probili, ali to je prvi kvartal naredne godine sigurno, dakle nema potrebe da čekamo, to naredne godine moramo da rešimo. Sve ostale probleme smo u principu i kada je PIO fond i kada je RFZO u pitanju rešili.Ja ću vam samo dati informaciju da uprkos 19, dakle uprkos najvećoj pandemiji krize na svetu po podacima koje trenutno imamo i PIO Fond i RFZO će biti u suficitu, odnosno neće imati gubitke usled smanjenih doprinosa i poreza zbog onog programa Vlade Republike Srbije koju smo napravili za pomoć, odnosno odlaganje poreza svim zaposlenima, pogotovo u privatnom sektoru.To su sve dobre stvari. Dakle, ti sistemi su sada na stabilnim na stabilnim nogama, dakle stabilno posluju, ali rešenje koje ostaje za poljoprivrednike da, mora da se nađe i od te teme ne bežimo, tu temu ćemo rešiti, dakle, brzo nakon rebalansa, ako se ne varam, nakon budžeta imamo još dvadesetak i nešto zakona koji su veoma važni. Nakon toga jedini prioritet koji ću ja imati su poljoprivredne penzije, poljoprivredne penzije, odnosno uplate koje su vezane za porez i doprinose.Ono što bih iskoristio priliku sada kada sam dobio reč, takođe imao sam jednu lepu vest juče za vas kada smo pričali o potpisivanju ugovora i početku izgradnje autoputa „Mira“ dakle, prvih 33 kilometra od Niša do Pločnika. Obezbeđeno je finansiranje, krećemo polovinom naredne godine u izgradnju. Ono što je lepa i nova vest za sve građane Srbije i za vas, danas smo potpisali i sporazum sa Vladom Francuske republike, Sporazum o izgradnji i saradnji na realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji.Ovde se to odnosi i u tom sporazumu se konkretno odnosi na dva projekta, izgradnje metroa u Beogradu i unapređenje, odnosno podizanje efikasnosti elektroenergetske mreže u našoj zemlji. Vrednost tog sporazuma je 581 miliona i to nam je osnova da krenemo da realizujemo projekat na koji čekamo decenijama, a to je projekat izgradnje prve linije metroa u Beogradu.Kao što znate, ono što je predsednik Vučić obećao i predstavio krajem prošle godine, program „Srbija 20-25“, deo tog programa podrazumeva i početak izgradnje metroa. Inače sam program je, kao što znate u iznosu od 14 milijardi evra. Novac koji dodatno ulažemo na budžet, kako bi do 2025. godine i plate prosečne u Srbiji bile 900 evra i prosečna penzija bila 430 evra. Ono što je možda i važnije od toga, kako bismo u potpunosti završili mrežu autoputeva kroz našu zemlju, kako bismo u potpunosti završili nedostajuću kanalizacionu i vodovodnu mrežu, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, kako bismo potpuno rehabilitovali

do kraja naredne godine očekujemo i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu i upravo ovaj sporazum je bliže ka ostvarenju tog cilja. Naravno, ono što je posebno važno i što je vama takođe poznato, Srbija je lider kada je rast ekonomije u pitanju ove godine u Evropi. Dakle, prvi smo u Evropi po podacima koje imamo sada i za novembar mesec. Dakle, tu nemamo nikakve sumnje. Ono što je izazov za nas,

te izvore rasta, nove projekte, nove investicije, da otvaramo fabrike, da otvaramo nova gradilišta kako bismo tu stopu rasta održali. Nadam se naravno i da imamo veći rast nego što je planiran.Upravo je i projekat metroa i projekat unapređenja elektrodistributivne mreže projekat koji treba da pokrene dodatno našu ekonomiju, da da još jedan jak inpuls razvoju naše privrede. Možete sami da zamislite kaka krene da se gradi jedan metro, da povlači sa sobom čitav niz privrednih grana, čitav niz preduzeća koja će svoju ulogu imati u tome. Jednostavno pokreće našu ekonomiju u celini i to je velika vest za građane Srbije.Ono što nas očekuje u narednih desetak dana ovde sa vama,

od našeg BDP. Nikada toliko nije bilo, 5,2% je bila projekcija za ovu godinu, a 4,9% je bilo 2019. godine. Dakle, idemo sa investicijama i kada budemo o njima pričali, videćete u budžetu i nove autoputeve i nove regionalne pute i puteve puteve koje ćemo rehabilitovati, pruge koje ćemo izgraditi i bolnice, zdravstvene ustanove koje ćemo napraviti.Tako da sa te strane, Srbija ide napred i svi ovi sporazumi, eto i taj koji smo juče potpisali i ove koje smo danas potpisali govore u prilog tome. Dakle, borimo se i na frontu smo sa jednom pandemijom koja se zove Kovid 19 i to je borba koju vodimo za zdravlje građana Srbije. Sa druge strane, borimo se i za našu ekonomiju. Na oba fronta vodimo tu borbu i nećemo odustati dok ne pobedimo. Hvala puno.

Izuzetno bi bilo dobro da taj reprogram traje najmanje godinu dana, pošto to nije bila praksa u prethodnom periodu.Ono što je isto jako važno, da kroz taj reprogram omogućimo svim poljoprivrednicima koji žele da plate glavnicu, da to plate odmah, ako su u stanju da to urade. Naravno, posle toga da im se otpišu kamate.Veliki problem je i Poreska uprava koja je svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ušli u reprogram i koji imaju dugove stavila hipoteku na poljoprivredno zemljište. To poljoprivredno zemljište ne može da se proda, ne može ni da se prepiše, ne može ni da se pokloni unutar porodice. Postoji još jedan problem vezano za to. Za neke proizvođače koji su ušli u reprogram i koji su plaćali redovno te rate nekima Poreska uprava nije priznala uplatu i nije im otpisala kamate, nije skinula hipoteku, treba da vidimo, da proverimo kakvo je stanje na terenu i smatram da treba da izađemo u susret s tim poljoprivrednim proizvođačima, da rešimo ovaj problem. Pitam vas – da li može po ovom pitanju bilo šta da se uradi?Mi smatramo da treba da vodimo računa o najmanjim proizvođačima, moramo napraviti razne kategorije, kao što ste to i vi naveli. Po našem predlogu, naime, oni koji gazduju na manjoj površini od pet hektara nikako ne mogu da imaju dovoljno prihoda da plate

Ako rešimo ovaj problem puniće se budžet, jer trenutno jako mali broj poljoprivrednika plaća ove iznose i ako rešimo ovaj problem onda država može samo da dobija, jer će poljoprivrednici početi redovno da izmiruju svoje obaveze. Hvala.

da je ovaj sistem iz prošlog veka, mislim informacioni sistem, tako da imate to u vidu prilikom pravljenja nekog novog budžeta.

osam, devet, deset stvari koje treba rešiti, dakle, nagomilalo se godinama unazad. Nema šta, to je izazov za sve nas. Ali, verujte mi, potpuno ćemo posvećeno pristupiti tom problemu, na kraju krajeva, već radimo na tome. Samo bih vas molio jednu stvar, uvek kada pričate o Poreskoj upravi, svi da budemo nekako puniji razumevanja. Ti ljudi samo rade svoj posao. Nije jednostavno ni njima, nije jednostavno nikome, ali i oni će biti deo sveobuhvatnog rešenja, jer vam kažem i to je moj stav, ne možete parcijalno ovako veliki problem da rešavate, ovo mora da bude sistemsko rešenje, sveobuhvatno rešenje, rešenje koje će biti održivo narednih decenija. Hvala puno.

iz Saveza vojvođanskih Mađara apsolutno podržavamo napore Vlade Republike Srbije u rešavanju ovog pitanja. Važno je da napravimo red, i to što pre, u ovom sistemu, važno je da pogledamo kakvu ekonomsku moć imaju ta mala gazdinstva, neka da oslobodimo plaćanja i izuzetno je važno za nas da u srazmeri sa prihodima plaćaju ubuduće poljoprivredni proizvođači doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.Naravno, ja ću sve ovo preneti svim poljoprivrednicima na terenu, ne samo u mojoj opštini u Bačkoj Topoli, nego u nekim drugim opštinama gde su poljoprivredni proizvođači jako zainteresovani za rešavanje ovog problema.Hvala vam još jednom na datim odgovorima i naravno mi poslanici Saveza vojvođanskih Mađara stojimo vam na raspolaganju oko rešavanja ovog problema. Hvala.

najpre pitanje za ministarku pravde. Optužnica protiv bivših pripadnika OVK, koliko je meni poznato, ima 70 strana i nije u potpunosti i u celosti objavljena. Lista svedoka je takođe zatamnjena, sva imena su precrtana. Kada će biti obnarodovano i jedno i drugo i kada to bude učinjeno, šta je plan Ministarstva, da li postoji plan Ministarstva i Vlade Republike Srbije da preduzme nešto u vezi zaštite svedoka i eventualnog pojačanja dokaza? Cilj je, naravno, da se podrži sud, da se ne ponovi slučaj Haradinaj, svedoci su pobijeni, nije to moja konstatacija, to je i sudsko veće potvrdilo. Da li Vlada razmatra mogućnost da formira neku grupu ili tim koji će time da se bavi, jer je javnost veoma zainteresovana? Mi smo kao država pokazali spremnost za saradnju, valjda zauzvrat možemo očekivati pravdu i istinu, a to je konačno da bude sankcionisana ta vrhuška, jer očigledno se ne ide u dubinu.Uz evo, dajem vam priliku, maločas niste imali mogućnost, da odgovorite na pitanje koje je postavio gospodin Marković – kada će tužilaštvo konkretno reagovati?Sledeće pitanje vrlo konkretno za ministra prosvete da li Ministarstvo prosvete vrši analizu usklađenosti redovnih školskih programa sa sadržajem onlajn sistema obrazovanja i koliko ova vanredna situacija izazvana kovidom utiče na kvalitet obrazovanja? Još jedno, po meni, izuzetno važno pitanje kakav, po vašem mišljenju, može biti uticaj onlajn nastave na socijalizaciju dece?Treće pitanje za novog ministra koji je dobio zaduženje da se bavi pitanjem problema nedovoljno razvijenih opština u Srbiji – da li će Vlada doneti novi program podsticaja regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih opština, koji će sprovoditi vaš kabinet? Drugo pitanje, opet vezano za prvo prvo – da li vi kao ministar zadužen za razvoj nerazvijenih područja već imate projekte za zaustavljanje devastacije malih sredina i za obezbeđenje boljih uslova života u nedovoljno razvijenim područjima u Srbiji?Nastaviću u narednih tri minuta. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima ministarka Maja Popović. Ja vam se izvinjavam što malopre nije bilo poslovničkih mogućnosti, tako da iskoristite priliku da imate u vidu i ono što vas je pitao i gospodin Dragan Marković.Izvolite. Hvala, predsedniče.Hoću da kažem da će Ministarstvo pravde učiniti sve da dođe do osuđujućih presuda ljudi koji su radili ratne zločine. U konkretnom slučaju, Vlada je napravila već radnu grupu koja će se pozabaviti tom temom. temom. Iskreno se nadam da će do takvih presuda i doći. U prošlom nekom periodu nismo imali takve slučajeve, baš imajući u vidu da su svedoci pobijeni, nestajali dokazi, ali mi ćemo kao Ministarstvo i kao Vlada učiniti sve da dođemo do neke osuđujuće presude. Naravno, u okviru je nadležnosti suda da presuđuje i sudi.Upravo bih iskoristila ovu priliku da odgovorim i poslaniku Palmi da su pretnje koje su izrečene ne samo od poslanika Noga nego na mnogim drugim sajber mrežama i medijima zaista brutalne i neverovatne. Smatram da tužilaštvo mora da reaguje u ovom konkretnom slučaju. Izuzetno sam upoznata sa činjenicama da je apsolutno urađeno sve u tom predmetu i da je taj predmet procesuiran. Ministarstvo pravde ne može da naredi tužilaštvu šta da radi, ono može samo da radi nadzor, da se raspita šta se događa u tom predmetu.Postoji trenutno 11 predmeta koji su živi predmeti na sudu, gde se vode postupci za ugrožavanje sigurnosti i predsednika i njegove porodice i sigurna sam da će to biti osuđujuće presude, imajući u vidu da su već neki prvostepeni postupci završeni. dati svu podršku i sudovima i tužilaštvima da se brutalno sankcioniše svaki napad i ugrožavanje sigurnosti svakog lica, a posebno predsednika Aleksandra Vučića. Hvala.

Zahvaljujem predsedniče.Poštovani poslaniče, imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije na osnovu preporuke Kriznog štaba, pre svega zdravstvenog dela Kriznog štaba danas donela uredbu koja tretira pitanje prelaska na nastavu na daljinu ili na onlajn nastavu koja se tiče starijih razreda u osnovnim školama. Dakle, od petog do osmog razreda, takođe srednjih škola uz preporuku da to urade visokoškolske ustanove ne zadirući naravno u autonomiju univerziteta. Mislim da je važno zbog javnosti, i hvala vam na tom pitanju, da prosto znamo da čitav obrazovni sadržaj, taj vaspitno-obrazovni proces ni na koji način neće biti doveden u pitanje.Podsetiću vas, da je i pre otpočinjanja školske godine ostavljena mogućnost roditeljima da se opredele da li žele da njihova deca pohađaju nastavu na daljinu, odnosno onlajn nastavu ili na jedan konvencijonalan način, neposredno u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U septembru i oktobru mesecu taj procenat je bio negde između 2,5 do 3,5%, sada nakon ove donete odluke naravno da su svi sadržaji spremni da na tome rade i prosvetni savetnici i referentni eksperti Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Tako da u tom smislu obrazovni sistem, kao što je pokazao jedan visok stepen vitalnosti u otporu ovom Kovid-19 virusu, tako je vrlo vitalan i u delu koji se tiče procesa sticanja znanja. U tom smislu očekujemo da do raspusta, koji je takođe kalendarski usklađen na teritoriji čitave Republike Srbije, imajući u vidu da smo imali dva različita kalendara za AP Vojvodinu i ostatak Srbije praktično ako se ne varam, do 15. januara trajaće raspust, a do tog raspusta ovi stariji razredi i srednjoškolci i uz preporuku naravno i visokoškolci će nastavu pohađati onlajn i ni na koji način sam proces sticanja znanja neće biti ugrožen.Mi ćemo jednim konkretnim uputstvom, koje ćemo sutra poslati školskim upravama, definisati one situacije iznimno kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci, ukoliko izraze želju da poprave neku ocenu, da to urade i u neposrednom kontaktu u školama, ali to će svakako sutra biti objavljeno.Ono što svakako dugujemo kao veliku zahvalnost, to je zahvalnost prosvetnim radnicima, vannastavnom osoblju, pre svega deci i učenicima, studentima koji su pokazali taj visok stepen odgovornosti i pokazali na koji način je potrebno da se ponašamo kao odgovorni građani i građanke ove države kako se ova pošast ne bi razvijala na način na koji se nažalost razvija u poslednje vreme. Hvala vam. Poštovani predsedniče, s obzirom, da je ovo moje prvo javljanje i obraćanje ovom domu kao članu Vlade Srbije, ja moram na početku da zahvalim predsedniku najveće partije, odnosno

da Srbija bude jedna savremena, moderna država, država članica EU i ja sam mu na tome zahvalan.Zahvalan sam onda i mojoj partiji i predsedniku moje partije i mojim drugovima i drugaricama koji su mene izabrali da predstavljam SPS u ovoj u ovoj Vladi Srbije, a znamo da SPS je partija sloboda, socijalne pravde i jednakosti, i onda sam zahvalan i našoj premijerki koja mi je dala ovaj zadatak da se bavim sa nedovoljno razvijenim opštinama, namerno neću da kažem nerazvijenim, nego nedovoljno razvijenim opština.Moje ministarstvo će zajedno sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, zajedno sa Ministarstvom za selo, zajedno sa Ministarstvom za finansije, sa prosvetom, zdravstvom, onda sa Kancelarijom za javna ulaganja, sa stalnom Konferencijom gradova, a i kao tim Vlade da učini sve da smanjimo broj nerazvijenih opština, posebno ovih devastiranih opština kojih u Srbiji ima 19.S obzirom, da sam bio predsednik jedne takve opštine od 2008. do 2014. godine znam sve probleme koje imamo u takvim opštinama, a i u to vreme i u toj Vladi bez obzira što je moja partija bila tad član i te Vlade, teško je bilo nama predsednicima takvih opština da uopšte dođemo do nekog ministra i da dođemo da kažemo neki problem u Vladi Srbije tako da će ovo moje Ministarstvo zajedno za mojim kolegama uraditi što više projekata, što više zadataka, a glavna stvar je da što više smanjimo razliku između nerazvijenih i razvijenih opština u Srbiji.Prvi koraci kabinete ministra bez portfelja, odnosno mog ministarstva za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština biće analiza trenutne situacije i identifikacija problema i potreba nedovoljno razvijenih opština. Glavni zadata pružanje podrške u sagledavanju problema i potreba nedovoljno razvijenih opština kao njihovo rešavanje kako bi opštine bile osposobljene za kvalitetno i efikasno funkcionisanje.Različiti

situaciju u svim opštinama. Hoću samo da obavestim javnost Srbije da imamo 48 opština u Srbiji kao treću grupu to je stepen razvijenosti od 60 do 80% republičkog proseka. Imamo četvrtu grupu 44 opštine sa stepenom razvijenosti ispod 60% i na kraju imamo devastirana područja, a to je 19 opština gde je prosek razvijenosti ispod 50% republičkog proseka.Ovom prilikom moram da zahvalim i ministru finansija koji su stvarno odobrili budžet da možemo da razvijamo projekte ove godine, a onda smo dogovorili da kao tim odaberemo za iduću godinu koje projekte ćemo da realizujemo, ali glavna stvar je je obučiti kadrove da sami pišu projekte, a mi ćemo im kao Vlada pomoći da ih realizuju.Ako imate još neko pitanje. Hoću još da kažem da ima dosta ovde poslanika koji dolaze iz nerazvijenih opština, može svako da dođe kod mene u kabinet i u Vladu Srbije i možete da kažete vašim građanima da Vlada Srbije stoji iza svakog građanina bez obzira da li žive u razvijenim ili nerazvijenim delovima naše zemlje. Hvala

što me brine u ovom trenutku i tim povodom želim da postavim pitanje predsednici Vlade i ministru spoljnih poslova. Naime, šef diplomatije EU, gospodin Borele je izjavio da od Srbije očekuje da svoju spoljnu politiku uskladi sa stavovima EU kako naša evropska perspektiva ne bi bila narušena.Ako sam ovu izjavu dobro razumeo, ona se odnosi na spoljno političke partnere Srbije, odnosno na neki način ovo sam razumeo i kao uslovljavanja Srbije da se opredeli za jednu stranu, za EU ako želi da postane punopravan član. Ova izjava se može smatrati i zadatim uslovom koji moramo da ispunimo. Srbija je slobodna i nezavisna država, samostalna država, vodi samostalnu spoljnu politiku u najboljem interesu svojih građana.Srbija svakako ima cilj da postane punopravan član EU, ali Srbija želi da zadrži i tradicionalno prijateljske odnose sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama i SAD i sa Kinom i sa Rusijom, jer period kovida je pokazao da kada je teško možete da računate na dve stabilne i sigurne stvari, a to su najpre sopstveni resursi, a onda odnosi sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama.U vezi sa ovim konstatacijama pitanje bih postavio predsednici Vlade, je i ministar spoljnih poslova. Dakle, imajući u vidu poziciju Srbije u Evropi i svetu s jedne strane i naš državni nacionalni interes, s druge strane

Da li očekujete, da li se po vašem mišljenju može desiti da nova američka administracija promeni diskurs svoje spoljne politike prema Srbiji?Mi znamo i to je predsednik Srbije vrlo jasno rekao nakon izbora